**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, zamjenice predsjednika i dijela članova i o imenovanju novog predsjednika, zamjenika predsjednika i dijela članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije Predlagatelj je Vlada koja je ovu odluku predložila na temelju članka 8. Zakona o elektroničkim medijima. Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Dražen Breglec, će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Pred nama je Odluka o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, zamjenice predsjednika i dijela članova i o imenovanju novog predsjednika, zamjenika predsjednika i dijela članova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Konkretno, zamjena se vrši u, dva člana će se zamijenit u sastavu Agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Navedeno je utvrđeno Zakonom o elektroničkim komunikacijama koji govori da Agencijom za poštu i elektroničke komunikacije upravlja Vijeće koje čini sedam članova te da predsjednika, zamjenika predsjednika i članove imenuje odnosno razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na temelju prethodno objavljenog javnog poziva. Javni poziv bio je objavljen ove godine temeljem prijave 33 kandidata. Vlada je u srpnju ove godine utvrdila prijedlog koji šalje Hrvatskom saboru na usvojenje. Dozvolite da prilikom zaključenja jedne faze u liberalizaciji elektroničkih komunikacija nakon četiri godine djelovanja agencije i ljudi koji su nosili taj izuzetno važan proces još dopunim i iskoristim ovu priliku i istaknem nekoliko najvažnijih pokazatelja koji su se u proteklih četiri godine na području elektroničkih komunikacija događale. Dakle, ovo izuzetno važno tijelo regulira gospodarsko područje koje ostvaruje godišnji ukupan promet od oko 18 milijardi kuna. Možemo reći da kada vršimo izmjenu, odnosno vidite iz prijedloga produljenje povjerenja mandata četvorici članova Hrvatske agencije za poštu i telekomunikacije možemo slobodno iznijeti ocjenu da su oni ne samo dobro nego izvrsno obavili svoj posao, rekao bih svoju povijesnu zadaću, uspjeli u najvećem dijelu liberalizirati područje elektroničkih komunikacija i pritom ostvariti izuzetno vidljive konkretne rezultate mjerljive vrlo konkretnim brojkama. Ja ću ovdje iznijeti samo neke. U te četiri godine prosječne cijene u mobilnim komunikacijama za malog korisnika gotovo su prepolovljene. Prosječna cijena za srednjeg korisnika smanjena je za gotovo 40%, a za velike korisnike 28%. Dakle, rezultati su više nego vidljivi. Ovdje govorimo o tržištu koje je veliko 15-tak milijardi kuna, kad govorimo samo o telekomunikacijama i koje je uz taj pad cijena sve ovo vrijeme raslo. Dakle, industrija je ostvarivala veće i promete i solidne profite. Dakle, postignuta je win-win situacija na području elektroničkih komunikacija. Isto tako, nadamo se da će sličan scenario slijediti u rezultatima i na području nepokretnih mreža kao što sam upravo pročitao u pokretnim mrežama, kao i na regulaciji poštanskog tržišta. U konačnici, kompetencije Hrvatske agencije za elektroničke komunikacije potvrđene su i u ovom Visokom domu prilikom podnošenja njihovog izvješća, potvrđene su i činjenicom da je poglavlje 10. – Informacijsko društvo i mediji uspješno privremeno zatvoreno u prosincu prošle godine. To je ujedno i razlog što se četiri člana Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, predsjednik, zamjenik i dva člana, praktički imenuju još jedanputa sa malom razlikom što predsjednik, gospodin Gaćina, postaje zamjenikom predsjednika u novom mandatu, što član gospodin Krvišek postaje predsjednikom Agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Za sva daljnja pitanja naravno stojimo na raspolaganju. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za pomorstvo, promet i veze,

dosadašnjeg predsjednika, zamjenika predsjednika, dijela članova te imenovanju novog predsjednika, zamjenika predsjednika i dijela članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke i to kao matično radno tijelo. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je kazao da je stupanje na snagu Zakona o elektroničkim komunikacijama Hrvatska agencija za telekomunikacije preoblikovana u Hrvatsku agenciju za poštu i elektroničke komunikacije koja je ujedno i pravni sljednik Vijeća za poštanske usluge. Istaknuto je da je dosadašnjem predsjedniku, zamjenici predsjednika i dijelu članova Vijeća istekao mandat na koji su imenovani te da je Vlada Republike Hrvatske na održanoj sjednici od 11. srpnja 2009. godine utvrdila prijedlog odluke kako o razrješenju, tako i o imenovanju i obavljenom postupku za javni poziv za nove članove, predsjednika, zamjenika i dijela članova. Odbor je bez rasprave predložio Hrvatskom saboru da donese odluku o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, zamjenika predsjednika, dijela članova te imenovanju novog predsjednika, zamjenika predsjednika predsjednika i dijela članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege. Budući predsjednika i članova ove agencije, Agencije za poštu, elektroničke komunikacije imenuje Hrvatski sabor na prijedlog hrvatske Vlade to samo po sebi pokazuje važnost i značaj ove agencije. Budući su ovi članovi kojima ističe mandat imenovani još u vrijeme dok su bile dvije zasebne agencije, Hrvatska agencija za telekomunikacije i Vijeće za poštanske usluge, posebnom odredbom njima je mandat nastavio i pri spajanju tih dviju u jednu agenciju. Hrvatska Vlada je sukladno zakonu raspisala javni poziv radi isteka mandata razriješila ove dosadašnje članove i predlaže Hrvatskom saboru imenovanje istih osoba. Četiri osobe se razrješuju i četiri iste osobe se imenuju. Meni je to drago. Volio bih da toga ima u praksi, u životu često. To znači da su te osobe dobro radile. Nije se čulo ni da se nešto politiziralo i zato, iako su ovdje malo uloge izmiješane predsjednik, zamjenik to je manje važno ne samo, dakle što se i iz životopisa vidi da su to kompetentne osobe već iz dosadašnjeg njihova rada ta na papiru kompetencija je i dokazana. I mislim da stoga zaslužuju ponovno imenovanje ovog Visokog doma i klub HDZ-a će dakako podržati ovaj prijedlog. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Na oko jednostavna odluka koja nam se predlaže zapravo implicira nekoliko zanimljivih zaključaka. Prvo, da je na javnome natječaju sudjelovalo 33 ljudi i da ni jedan jedini osim onih koji su već unutra nije zadovoljio uvjete. Drugi da se ovdje radi o jednoj ringišpil varijanti gdje se zapravo unutar zatvorenoga kruga ljudi samo mijenjaju na dužnostima, jer ako je točno ovo što kaže gospodin državni tajnik Breglec da je vijeće agencije predvođeno predsjednikom Gačinom i potpredsjednicom Benčić ostvarilo izvanredne rezultate, onda ne znam zašto ih se smjenjuje. Sad se zapravo mijenjaju uloge, pa na mjesto predsjednika dolazi gospodin Krvišek, gospodin Gačina ide jedan stupanj niže i to je za očekivati da će u sljedećem mandatu ravnatelj biti gospodin Juraj Mužina, a da će gospodin Krvišek biti njegov zamjenik. Jer to je sad očito neko pravilo. Ako je zadovoljstvo potpuno i ako gospodin Gačina nije imao ništa protiv da ostane u punom kapacitetu ne vidim razloga zašto se sada radila rošada osim da se stvori jedan dojam da se zanavlja struktura, a zapravo je riječ o potpuno istim ljudima.

Zahvaljujem na raspravi i pokušat ću dati odgovor i logično obrazloženje, ali najprije moram reći da je bio javni poziv na javni natječaj, da je većina kandidata zadovoljila uvjete. Nije točno da ni jedan nije zadovoljio. Međutim, od velikog broja kandidata koji su zadovoljili uvjete ipak je bilo potrebno izabrati četiri, dakle dakle predsjednika, zamjenika predsjednika i dva člana koji će dobiti petogodišnje povjerenje, voditi i regulirati tržište pošte i elektroničkih komunikacija u idućem razdoblju. Dakle, postojeća četvorica ljudi koji se u ponešto za nijansu izmijenjenim ulogama imenuju u novom mandatu ne smjenjuju se. To je vrlo očito iz prijedloga ove odluke. Upravo obrnuto. Zahvaljujući izvrsnim rezultatima koje je agencija postigla u proteklom razdoblju, u epohalnom razdoblju gotovo bih mogao reći zbog toga jer je ona morala iz jednog vrlo neučinkovitog tržišnog, iz tržišne situacije dovesti do jedne učinkovite tržne utakmice na području elektroničkih komunikacija. Dakle, upravo zbog tih uspjeha četiri člana u ponešto izmijenjenim ulogama dobili su mandat, novi petogodišnji mandat. naglasak će u idućem razdoblju sukladno Strategiji prelaska iz analognog na digitalno emitiranje biti na području upravo tom, na području radio komunikacija, na području uvedbe digitalne tehnologije i gospodin Krvišek je naj, upravo specijalizirani i najveći stručnjak i u odnosu na svoje kolege u agenciji kao i u odnosu na sve prijavljene. Kako je to jedan važan proces koji je strategijom prelaska definiran da treba biti dovršen u idućih godinu i pol dana to je ujedno bio i taj jezičac koji je implicirao da se upravo zbog tog važnog procesa i ova mala izmjena na samom čelnom mjestu i provede. Zaista, po sadržaju i po radu možemo reći da je agencija nadajmo se da će tako ostati i dalje izvrsno radila svoj posao. Ona donosi odluke svojom, dakle svi članovi, svih sedam većinom glasova, odnosno pretežito u najvećem broju slučajeva to je bilo jednoglasno do sada, tako da i ta izmjena osim stavljanja u radu vijeća agencije prema vani i ostalih dužnosti koje predsjednik ima u suštini zapravo i nije izmjena politike kako ni države, tako ni same Agencije za elektroničke komunikacije i poštu. Evo, nadam se da sam uspio zadovoljiti argumentirano i odgovoriti na sva pitanja. I vjerujem u podršku Sabora ove prijedloge odluke. **Šeks,